na glasovanje Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za kreditni program financiranja izvoza. dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Da. Ivana Maletić, državna tajnica u Ministarstvu financija. Izvolite. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Republika Hrvatska je članica Međunarodne banke za obnovu i razvoj od 1993. godine i od tada su joj otvoreni ovi važni fondovi ove vrlo ključne međunarodne financijske institucije. Iz fondova Međunarodne banke za obnovu i razvoj financiraju se različita područja izuzetno bitna za razvoj jedne zemlje od infrastrukture, poljoprivrede, zdravstva do bankarskog, mirovinskog i pravosudnog sustava. Pred nama je sada Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za kreditni program financiranja izvoza. Dakle još jedan od bitnih programa koji koji se uklapaju u ukupan način djelovanja i rada Međunarodne banke za obnovu i razvoj, zajmodavac je dakle Međunarodna banka, zajmoprimac je Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Ono što je ustvari bitno je iznos zajma 100 milijuna eura, da je rok otplate 28,5 godina, a kamatna stopa i to je ono što je važno u ovakvim programima radi se o izuzetno povoljnom načinu financiranja, načinu financiranja koji je inače dio pregovora i dogovora i na razini Europske komisije kada su u pitanju svjetske i međunarodne financijske institucije. Dakle, kamatna stopa je 6-mjesečni libor za eur, uvećan za fiksnu kamatnu maržu, što prevedeno znači kada bi zajam danas bio potpisan radi se o kamati 1,49%, uvećanoj za 1,20% odnosno 2,69%. Program je namijenjen financiranju izvoza i ustvari će Hrvatska banka za obnovu i razvoj putem posudbe sredstava malim i srednjim poduzetnicima a prvenstveno izvoznicima, u ovom programu poticati daljnji razvoj gospodarstva, posebno u izvoznom dijelu. Evo, hvala vam na pažnji. Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a gospodin zastupnik Davor Bernardić, izvolite.

Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je Ugovor o potvrđivanju jamstva između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za otvaranje kreditne linije kako piše pri HABOR-u za kreditiranje izvoza. Kako stoji domaći izvoz najbolje govore podaci iz ove godine. U prvih 7. mjeseci 2008. znači prošle godine stopa izvoza se smanjila u odnosu na ovu godinu za 25,6%, znači izvoz nam je pao za četvrtinu. Robni izvoz u prvih 7 mjeseci iznosio je 4 milijarde eura i predstavlja jednu od bitnih stavki za Hrvatsko gospodarstvo u cjelini no uz pad od četvrtinu teško je očekivati onu razinu i državnih financija koje su bile na razini prošle godine. Razlozi takvom padu leže u par fakata, no međutim, ono što su izvoznici istakli kao najveće probleme u znači koje bi trebala država riješiti sukladno stavu izvoznika je prvo svega inzistiranje na provođenju financijske discipline u svim segmentima poslovanja, jedan anketni upitnik je poslan među izvoznike i to je prva stvar koja u ovom trenutku fali Hrvatskoj. Ja ću vas podsjetiti da je nepodmirenih obaveza između pravnih osoba u Hrvatskoj preko 18 milijardi kuna, isto tako da je nepodmirenih obaveza među obrtnicima preko 4,5 milijarde kuna. DA su nepodmirene obveze prema državi veće od 9 milijardi kuna. U kumulativu to znači da je 33 milijarde kuna u ovoj državi zamrznuto, iliti preko 10% bruto društvenog proizvoda. Kada je 10% bruto društvenog proizvoda blokirano ova zemlja se ne može razvijati. Prevedeno u javne financije i u državni proračun 33 milijarde ukupno blokiranih sredstava iznosi čak četvrtinu ukupno raspoloživih novaca od države, čak četvrtinu državnog proračuna, uz takvu blokadu uz tako zamrznuta sredstava nemoguće je ostvariti pozitivan gospodarski saldo i pozitivan gospodarski rast. Glavni problemi zbog čega je i Hrvatskoj pao kreditni rejting a čuli smo ovih dana i iz pojedinaca iz Vlade spominju da je ova mjera antirecesijska antirecesijska mjera. Kada izvoz padne za četvrtinu ova mjera ne može biti ništa drugo nego vatrogasna mjera. Naš ugled, rejting je za prošlu godinu opet pao i Hrvatska se danas zadužuje sve skuplje i Hrvatska se danas zadužuje sa Credit default swap-om od oko 500 poena. Hrvatski poduzetnici ne mogu dobiti jeftine kamate, a razlog tome su što svjetsko financijsko tržište kapitala ne vjeruje da je Hrvatska dovesti u red državne financije. I tu imate podatak da je u 2008. godini, upravo kad su izvoznici u pitanju, upravo kad je hrvatsko gospodarstvo u pitanju, kreditiranje banaka usmjereno na državu u odnosu na 2009. poraslo znači sa 8 na preko 50%. Što je podatak da praktički sav kapital sa tržišta kapitala usiše država, a poduzetnici se moraju skupo zadužiti kako bi u najmanju ruku servisirali svoje tekuće obveze, a u ovom teškom trenutku, pogotovo kad su rokovi plaćanja između 6 mjeseci i godinu dana, kad je broj insolventnih poduzeća porastao u zadnjih godinu dana za preko 50% to nije normalna situacija. Oni su prisiljeni dizati kratkoročne kredite za likvidnost da bi mogli isplatiti plaće. Razlog tome je da je 50 tisuća ljudi u prošloj godini ostalo bez posla, a u sljedećoj godini će još 50 tisuća ljudi ostati bez posla i to netko ljudima treba reći. To je jednostavno tako. Broj insolventnih poduzeća, znači ne onih nelikvidnih, imate prema Hrvatskim gospodarskim kretanjima u odnosu na prošlu godinu, se povećao između, znači ovisno o obrtnicima ili o pravnim osobama, između 40 i 60%. Pa to je alarm, to je jednostavno takav rezultat koji je porazan, a zbog nereda u državnim financijama naš kreditni rejting je na razini da se sve državne tvrtke, sama država plasiranjem svojih obveznica, mora zadužiti po daleko po daleko većoj kamatnoj stopi. Naš kreditni "Credit default swap" znači indeks pada određenog vraćanja kredita kao jamstvo iznosi 531 bod. To je, znači u razvijenim europskim državama poput Češke, taj indeks je negdje na 120 bodova. Naš je negdje 5 puta veći. To je velik problem hrvatskih javnih financija. Ovaj kredit koji se odobrava, od 100 milijuna eura, nadamo se da će, ajmo reći, neke stvari premostiti premostiti u sljedećoj godini, no činjenica je da on sigurno ne može riješiti ni približno probleme hrvatskih izvoznika koji su u prošloj godini pali za 25%, 25%, a država je u istoj godini istisla preko 50% domaće novčane mase za zaduživanje tih izvoznika. I još ću nešto reći na kraju, uspoređujući naš javni dug koji je održiv, koji je unutar mastrichiskih kriterija i oko toga nema spora, najranjivija komponenta Hrvatske je vanjski dug mjeren koliko ga izvozom možemo vratiti i u tom dijelu smo od svih zemalja u regiji i od cijele centralne jugoistočne Europe najlošiji. I to je ono što zabrinjava. Mi bez povećanja domaće proizvodnje, bez stvaranja nove vrijednosti nećemo moći još dugo. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege ja moram odmah na početku reći da mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržavamo ovaj prijedlog zakona. Zakona kojim se potvrđuje ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Podržavamo iz razloga jer je namijenjen prije svega najranjivijem dijelu našeg gospodarstva, a čuli smo i od mog prethodnika da bez stvaranja nove vrijednosti, to je svima i to je općepoznata stvar, da bez stvaranja nove vrijednosti nema šanse nema šanse ni izlaska iz krize, nema šanse o razmišljanju bilo kakve konkretne budućnosti i sigurno je da ova podrška od 100 milijuna eura kroz kreditni program financiranja izvoza, a putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj je jedna, jedna, ali ponavljam i naglašavam, jedna od slamki spasa prije svega za izvozno gospodarstvo. Da, izvozno gospodarstvo je potpuno zanemareno područje to je općepoznato, svi to znamo, ponavljamo praktički iz dana u dan ne dešava se ništa. Da se njegov utjecaj, jedan snažan utjecaj kojega ima na bruto društveni proizvod, na ukupnu konkurentnost ove države, potpuno zanemaren. Poznato je da nam izvoz može osigurati toliko željeni rast i napredak, jasno je. I jedna stvar vrlo bitna koju želim posebno naglasiti i posebno sad u ovo vrijeme. Vrijeme kad su dali kontroliranim ili nekontroliranim, ali u svakom slučaju desilo se dizanje poklopca i tim dizanjem poklopca izviru iz dana u dan mnoge afere, da su izvoznici ti koji pored ostalog kad izlaze na inozemno tržište oni trebaju znati raditi, ali oni trebaju znati etično poslovati. I svi oni koji znaju etično poslovati vani sasvim sigurno znaju poslovati etično i doma i upravo ti koji znaju raditi i koji znaju etično poslovati su najviše oštećeni, snose najveći teret, a činjenica i poznato je da dnevno ne 150 koliko je bila projekcija, 150 ljudi da ostaje bez posla, sad je već to popelo se na 160 sa daljnjom tendencijom rasta, govori o potrebi da se prema ovom problemu priđe sustavno. Govori o potrebi da se prema ovom problemu priđe odgovorno, rješavanjem svih onih svih onih negativnosti koje ometaju jedan normalan rast i razvoj, koje ometaju jedno normalno poslovanje. Hrvatska udruga poslodavaca i izvoznici nedavno su upozorili na visoku cijenu kapitala. Zašto i zbog čega opće je poznato, znamo. Ali isto tako moram reći da u ovom trenutku naši izvoznici plaćaju duplo veću cijenu kapitala nego plaća njihova konkurencija, a bore se na istim tržištima i pod istim uvjetima, govorim o izvoznom tržištu. Činjenica da je jedan veliki uzrok, jedan snažan uzrok ukupnog stanja je nelikvidnost unutar države. Kolega Bernardić je spomenuo koliki su to iznosi u apsolutnim vrijednostima, je isto tako činjenica da smo mi u klubu HNS-a uputili u proceduru jedan zakon koji se zove Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o javnoj nabavi. Zakon koji nalaže javnom sektoru, budući da je javni sektor najveći uzročnik neplaćanja, prije svega država kroz svoja javna poduzeća županije neke općine i gradovi uputili smo jedan zakon koji nalaže javnom partneru da prilikom kada zaključuje ugovor da izvršitelju bilo usluga, bilo radova osigura instrument naplate, daje mu mogućnost da on svoj obavljeni posao, svoju obavljenu uslugu i naplati. Uputili smo taj prijedlog u ovaj Sabor još prije 4 mjeseca. Svakom izmjenom dnevnog reda taj zakonski prijedlog ide na začelje i ostaje na začelju. A što je najgore Vlada se odredila negativno prema ovom prijedlogu. To drugim riječima govori da Vlada nije spremna i ne želi uvesti reda u plaćanje. Jednostavno ne želi, jer da želi onda bi prihvatila taj prijedlog. A prijedlog je vrlo jednostavan. Kada zaključiš ugovor, ispuni minimum obveze koji nisi u stanju, a praksa govori da nismo u stanju, izvrši minimum obveze, a to je osiguraj svom partneru mogućnost da naplati ono što je uložio, ono što njega dovodi u situaciju da su njegovi zaposleni među onih 160 dnevno koji ostaje bez posla. O rasterećenju realnog gospodarstva govori se stalno. Jedan od vrlo uspješnih antirecesijskih mjera koja definitivno rasterećuje cijenu rada je harač. Ukupni iznos kojeg ćemo skupiti haračem je u visini u visini gubitka HEP-a kada je kupio struju po jednoj cijeni, prodao u drugu državu po drugoj cijeni i ostvario gubitak preko milijardu kuna. Izvanproračunski nameti. O tome pričamo već dužni niz vremena. Gospodarstvo upozorava na izvanproračunske namete. Gospodarstvo upozorava da je to iznos negdje oko 12 milijardi kuna godišnje. Nešto što gospodarstvo mora platiti nije u proračunu, ali mnogima osigurava vrlo lagodnu budućnost, a kakvo je korištenje tih sredstava, mislim da ne trebam posebno naglašavati. A činjenica je da npr. u Hrvatskoj gospodarskoj komori 600 zaposlenih raspolaže sa 300 milijuna godišnjih zagarantiranih prihoda koje plaća hrvatsko gospodarstvo. Kreditni potencijal. Kolega Bernardić je rekao, država se zaduži na domaćem tržištu, smanjuje mogućnost gospodarstvu. Međutim treba reći da država s tim sredstvima, financira projekte koji možda i nisu najpotrebniji u ovom trenutku svima nama. A uzet ću primjer sportske dvorane za Svjetsko rukometno prvenstvo. S jedne strane mogućnost našem gospodarstvu da se zaduži na ograničenom financijskom tržištu, a s druge strane održavanje tih objekata opet kome namećemo, tko mora to održavati. Opet gospodarstvo, onaj koji stvara novu vrijednost. Drvna industrija. O toj drvnoj industriji govori se često i činjenica je da drvna industrija zapošljava ukupno 24 tisuće zaposlenih. Činjenica je da kao posljedica i svjetske financijske krize i naših strukturnih problema u godinu dana u toj industriji je 7 tisuća ljudi ostalo bez posla. Industriji koja zasniva svoj razvoj na našem prirodnom bogatstvu. Industriji koja 7 puta uvećava vrijednost osnovne sirovine, koja opet ponavljam, naše prirodno bogatstvo. Što smo omogućili toj industriji, industriji koja ima 100 milijuna dolara neto devizni prihod? Veći izvoz nego uvoz. Što smo im omogućili? Omogućili smo to da 7 tisuća ljudi ostane bez posla. I još jedan od niza bisera, kada govorimo o izvozu. Naime, Vlada Republike Hrvatske još prije 3 godine, 2007. godine, još malo pa 3 godine, donijela jedan dokument koji se zove Hrvatska izvozna ofenziva. Vrlo pompozno, u Sanaderovom stilu najavljeno, najavljeno, projekt koji je trebao udvostručiti izvozni prihod, a taj izvozni prihod je u to vrijeme bio negdje 54,4 milijarde, trebalo udvostručiti. Čuli smo malo prije, da ne ponavljam te cifre, od kolega Bernardića koliko je danas, a činjenica u odnosu na prošlu godinu za 7 mjeseci izvoz je pao za jednu četvrtinu. Ta izvozna ofenziva trebala je povećati broj izvoznika sa 11 tisuća na 13 tisuća, skoro na Ona je trebala promijeniti strukturu izvoza, trebala je povećati konkurentnost domaćin repromaterijala i čitav niz mjera. Donešena je 2007. ... do 2010. Koji Koji su nam efekti te hrvatske izvozne inicijative? Da li su oni mjerljivi? Osim onim onih podataka koji su sasvim sigurno porazni za sve nas, a ponavljam onih 160 zaposlenih koji dnevno gube posao to osjećaju nažalost u jednoj vrlo lošoj priči. I milim da bi bilo korektno da čujemo od Vlade Republike Hrvatske koje efekte imamo s ovom izvoznom inicijativom? Gdje smo pogriješili? Što smo pogriješili? Da li smo uopće spremni na jedan takav razgovor? Da li smo uopće spremni na razgovor o industrijskoj politici koja ova država nema? Činjenica je da je prisutna jedna reindustrijalizacija, činjenica je da je se sve više približavamo fakturi. I to je naša realnost kada govorimo o izvozu. I ova točka dnevnog reda i svaka točka dnevnog reda koja ima bilo kakve veze u najmanjoj trunci sa gospodarstvom treba spomenuti, treba pitati jer o tome ovisi naša budućnost. I na kraju mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo i podržavamo i ovaj prijedlog i sve ostale prijedloge koji daju mogućnost gospodarstvu, a prije svega izvoznom gospodarstvu, mogućnost uopće života, a da ne govorimo i razvoje. Činjenica da u ovoj sumornoj gospodarskoj stvarnosti, izvozna privreda je ta koja može upaliti svjetlo na kraju tunela, ali stvarno svjetlo a ne svjetlo vlaka koji ide prema nama. Činjenica je da svi naši ukupni problemi proizlaze iz naših strukturnih gospodarskih problema. Činjenica je da pred tvrtkama predstoji jedno dramatično restruktuiranje. Jednostavno želim vjerovati, vjerujem da je to i naš zajednički stav da će se izvozom gospodarstva i kompletnoj našoj industriji a Hrvatska narodna stranka predlaže interventni fond u slijedećem proračunu od 2 milijarde kuna kojim će se direktno pomoći srednjem gospodarstvu, tvrtkama 100, 200 zaposlenih koji imaju realnu šansu, koji mogu u svojim sredinama biti generatori razvoja. Nadam se da će Vlada prihvatiti taj prijedlog, Udruga poslodavaca također to predlaže. Svi koji imalo znaju i koji su direktno vezani na te poslove o tome govore već godinu dana ali nažalost moramo biti i unaprijed svjesni da smo na to upozoravali i prije godinu dana, da u tih godinu dana osim tri rebalansa proračuna s kojima se povećala državna potrošnja. Nemamo nijednu kvalitetniju antirecesijsku mjeru i činjenica je da ova Vlada je sposobna kako je to netko rekao vrlo zgodno, sposobna uočiti da pada kiša dok na ulicama ne zaplove čamci umjesto automobila. Da li od te Vlade možemo očekivati konkretno teško je vjerovati. Postoji za to lijek, očekujemo ga i spremni smo na njega ali u svakom slučaju do tog vremena mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržavamo ovaj prijedlog zakona i da se na ovaj način barem u jednom malom segmentu pomogne i omogući izvoznicima da obavljaju svoj posao, da se razvijaju i za svoje dobro i na naše zajedničko opće dobro. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice, cijenjeni kolegice i kolege. Slušajući svoje prethodnike iz HNS-a i SDP-a morao sam ići provjeriti koja je točka dnevnog reda jer nisam bio baš siguran da je ovaj prijedlog zakona ali ipak na kraju u zaključcima sam shvatio da je jer su mnoge izrečene konstatacije koje se tiču općenito ekonomskog stanja ali evo ja ću sa zadovoljstvom progovoriti samo o dijelu Prijedloga ovog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za kredit i program financiranja izvoza jer doista u ovako teškoj ekonomskoj krizi, općoj svjetskoj recesiji ovakav prijedlog zakona ne može ništa doživjeti osim hvalospjeva, s radošću ga dočekati i stvarno je dobro došao u Hrvatsku i u gospodarstvo Hrvatske. Međunarodna banka za obnovu i razvoj ovim potvrđuje da je Republika Hrvatska dugogodišnji stabilan i siguran partner odnosno čak da Republika Hrvatska ima jedan poseban status kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj jer kontinuirano 1993. od kad je članica Republika Hrvatska Međunarodne banke stižu kontinuirano izvanredno povoljni kreditni plasmani, različite donacije, tehničke pomoći, savjetodavne usluge sve ostalo na bilo koji način se pomaže, na različite načine se pomaže gospodarstvu Republike Hrvatske a posebice malom i srednjem poduzetništvu. U ovim ekonomskim otežanim uvjetima, u uvjetima opće svjetske krize rijetko kojem gospodarskom čimbeniku nije teško ali rijetko kojem je tako teško kao što je to izvoznicima. Najviše kriza se odrazila na izvozu pa i u Hrvatsku. Istina da je u Hrvatskoj prvih osam mjeseci izvoz ostvaren sa 78,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Znači, pao je kumulativno u tom razdoblju prvih osam mjeseci 21,8%. Istina, za to ima podosta razloga ali najveći razlog je i svjetska financijska kriza koja je pogodila cijelo gospodarstvo svijeta. Ali izvoz u ukupnom gospodarstvu čini jedan od najvažnijih dijelova gospodarstva. Izvozna politika je sastavnica ukupne ekonomske politike koja zauzima jedno od najvažnijih mjesta. Izvoz je u ovakvim uvjetima, u otežanim uvjetima gospodarenja i najisplativiji i kad govorimo a većinu smo slušali sada i o nelikvidnosti i nemogućnosti naplate onda možemo konstatirati da je izvoz i najsigurnija naplata svojih potraživanja. Istina je da su u Hrvatskoj izvoznici u posebno nezahvalnom položaju posebice zbog nerazumijevanja poslovnih banaka u Hrvatskoj za njihove potrebe. Izvozni programi se vrlo rijetko financiraju povoljnim kreditnim plasmanima. Čak postoje banke koje ne financiraju uopće. Znam slučaj jednoga izvoznika koji proizvodi za prvu ugradnju svjetskog poznatog proizvođača i izvozi u vrijednosti 20 milijuna eura godišnje i naplati svih 20 milijuna eura godišnje. Dobio je povećanu količinu u narudžbenicama za iduće godine ali njegova poslovna banka kaže da ne kreditira takvu vrstu proizvodnje. To je samo kao jedan primjer a zato će ovaj kreditni aranžman i ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju jamstva između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za kreditni program financiranja izvoza ponajviše pomoći upravo takvima. A da ne spominje izvanredne uvjete kreditiranja ovog programa. To je nešto što u današnje vrijeme može samo Međunarodna banka za obnovu i razvoj što jednostavno u današnje vrijeme odudara od uobičajenih kreditnih aranžmana. Dvadeset osam i pol godina rok otplate sa sedam godina počekom, sa kamatnom stopom šestomjesečni plus kreditna marža to je nešto što stvarno može u ovim otežanim vremenima pripomoći hrvatskom gospodarstvu, pripomoći hrvatskim izvoznicima i jesu ta sredstva planirana i za razvoj i kapital malog i srednjeg poduzetništva i za obrtna sredstva i za novu proizvodnju. vjerujem i nadamo se svi da će ona bit usmjereni u pravom cilju i da će polučiti očekivane efekte, naglašavajući posebice u nezapamćeno teškim uvjetima gospodarenja napose izvoznika. Stoga nema dvojbe, klub HDZ-a podržava donošenje ovog prijedloga zakona i glasovat će za potvrđivanje Zakona o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvitak za ugovor u vrijednosti 100 milijuna eura između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče. Gospođo državna tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Na strani 3. ovoga Prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj doslovce se kaže da otkako je Hrvatska postala članicom Svjetske banke, citiram: "25. veljače '93. banka Hrvatskoj aktivno pruža financijsku i tehničku pomoć, savjete, analitičke usluge." IBRD je Republici Hrvatskoj odobrio, znači do sada, 44 zajma od kojih je 30 izravnih i 14 zajmova uz državno jamstvo u vrijednosti od 1 milijarde 840 milijuna eura plus 51 darovnicu u vrijednosti od 72 milijuna eura. Vlada Republike Hrvatske odredila je Strategiju na svojoj sjednici 31. srpnja 2008., potom je to prihvatio Odbor izvršnih direktora Svjetske banke u Washingtonu na svojoj sjednici održanoj 30. rujna 2008., a ova strategija predviđa četverogodišnji program zajmova Republici Hrvatskoj u iznosu od 1 do 1,4 milijarde USD kao osnovni scenarij. Cilj koji se želi postići ovim zakonom, znači zakonom je potvrđen ugovor o jamstvu za zajam ugovoren ugovorom o zajmu između Hrvatske banke za obnovu i razvoj IBRD, kreditni program financiranja izvoza i kao što su mnogi rekli ukupan iznos zajma za realizaciju projekta je 100 milijuna eura. Prema uvjetima ponuđenim od IBRD-a Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj zajam će biti odobren na 28,5 godina uključujući poček od 7 godina. Posljednji datum raspoloživosti zajma je 31. kolovoz 2013. godine. Ako je nešto u ovom trenutku potrebno Hrvatskoj onda je zasigurno potrebno praćenje ove izvozne ekonomije. Hrvatski izvoz u pravom smislu te riječi doživljava ili doživio je jedan brodolom. Za 2009. on sigurno neće premašiti iznos 11 milijardi USD, a uvoz negdje će nam dostići 22 milijarde USD. Izvoz po županijama opada od 25%, to je hrvatski prosjek, do čak u nekima 45% što je naprosto dramatično u ovakvim razmjerima krize. Razumljivo je da svaka pomoć pa tako i ova izvoznicima dobro je došla. Izvoznici su u pravilu taj sektor prerađivačke industrije, znači ovim zajmom direktno se pomaže hrvatskoj industriji. U zemlji u kojoj posao dnevno gubi oko 160 radnika pomoć našoj industriji je nužna. Nažalost, Hrvatska nije ni 2009. dostigla industrijsku proizvodnju od 1990. Najprije smo imali rat pa je onda slijedila pretvorba, pa politika precijenjene kune. Ja mislim eto upravo tim redom da su to tri razloga koji su uništili izvozno orijentirane tvrtke. Jasno da ne mislim da bi 2009. trebalo mijenjati tečaj kune, ali čvrsta kuna od 2000. do 2007. de facto je razorila izvoznu ekonomiju. I mislim da je to bila jedna katastrofalna i HNB i hrvatskih vlasti jer smo u tom periodu osobnu potrošnju baziranu na uvozu sigurno utrostručili, a isto tako u tom periodu od 2000. do danas vanjski dug Republike Hrvatske se učetverostručio, a s krajem iduće godine on će se i upeterostručiti. I sad jasno takva politika doprinijela je tome da se u ovoj zemlji ništa ne isplati raditi, niti bavit poljoprivredom, niti izvoziti, niti razmišljati o industriji, jednom rječju svu ekonomiju podredili smo uvozu, državnoj potrošnji i nadasve švercu. I sad plaćamo cijenu takve politike. Mi smo ostali bez industrije, ostali smo bez izvoznika, ostajemo što je jednako tako bolno i bez deviza. Jasno da je problem kako vratiti ovih 42,5 milijardi eura vanjskog duga do konca godine, ali je još veći problem u ovom trenutku pronalaženje deviza za servisiranje tog vanjskog duga. Od izvoza mi ostvarujemo, ajde recimo u najoptimističkijim varijantama, u 2009. 11 milijardi dolara, od novog zaduženja na godišnjoj razini 5, 6 milijardi eura, znači to je 7, 8 milijardi dolara, od deviznih doznaka oko 1 milijarde eura, od prodaje kapitalne imovine ali u ovoj godini neće biti ništa, 1 milijarde dolara i od turizma nekih 7 milijardi eura, sveukupno sveukupno to može biti negdje oko 30 milijardi dolara, a za uvoz isfinancirati treba nam 22 milijarde dolara, a iduće godine na naplatu dospijeva oko 10 milijardi eura vanjskog duga i razumljivo je da nama fale znatna sredstva kako to amortizirati. Znači, mi moramo taj izvoz povećati. Pri tom samo u jednoj županiji industrija je prva gospodarska grana dole u Istri i mislim da bismo se nad time trebali isto zamisliti, kao što bi se u ovom trenutku trebali zamisliti nad sudbinom brodogradnje jer ona u ovom trenutku u izvozu sudjeluje sa 15%. Točno, ta brodogradnja danas u Hrvatskoj ima ogromnih problema. Prvi je namjera da se privatizira industriju za koju nitko ozbiljan u svijetu ne pokazuje interes, jer i sami imaju ogromnih problema i vara se onaj koji mislim da će nam svijet riješiti problem problem naše brodogradnje jer ne mogu niti svoj. Drugi problem te brodogradnje je 17 milijuna kuna obveza od čega je dospjelih oko 10 milijardi. Treći je da bez 2 milijarde kuna jamstava oni neće opstati. I četvrti, vjerojatno najveći, da do 2012. teško se u našim brodogradilištima može naručiti i jedan brod. I mislim da je to jedan problem o kojemu bi konačno trebali otvoreno početi progovarati. Jasno je da će hrvatski sindikati i moraju pokušati se izboriti za prava brodograditelja. No, ni u ostalim dijelovima Europe ništa situacija nije bolja od jedne Francuske, ništa bolje nije u Njemačkoj gdje taj "Thyssen krupp" prodaje brodograđevnoj grupi

"Vartsila" je ovo ljeto izašla s podacima da postoji mogućnost otkazivanja narudžbi za njene proizvode u iznosu od 650 milijuna eura. Zanimljivo je da "Thyssen krupp" razmišlja o zatvaranju svojih brodogradilišta u Grčkoj u Grčkoj itd. itd. Jednom riječju Europa napušta komercijalnu brodogradnju, ali ne i onu za vojne potrebe. Tu mi moramo negdje uplivati i pokušati spasiti što se spasiti dade, a vrijednost tih brodova nikada manja na svjetskom tržištu, prije svega radi toga jer Južna Koreja financira svoja brodogradilišta sa 20 milijardi dolara, a Kineska svoja sa oko 30 milijardi dolara. E to je ono što je isto tako bitno spomenuti, znači kada je riječ o ne brodogradnji, nego o izvozu jer brodogradnja u hrvatskom izvozu sudjeluje u ovom trenutku sa nekih 15%. Znači, ovo što mi imamo danas recimo u "3. maju" ako mislimo projekt gradnje brodova u hrvatskim brodogradilištima ali od hrvatske flote, ja se bojim da 2012. taj problem koji ima danas "3. maj" pogodit će i sva ostala hrvatska brodogradilišta. Daj Bože da nisam u pravu, možda čak i "Uljanik". Sve u svemu ovaj zakon koji je danas pred nama je nešto bolje što se nama može dogoditi ili što se dogodilo hrvatskom ili što Ja mislim da će taj novac, tih 100 milijuna eura u konačnici možda i milijardu i 400 milijuna eura, ne znam zašto su namijenjena točno ta sredstva, ali u konačnici Svjetska banka osigurava za Hrvatsku milijardu 400 milijuna eura. Znači, želim vjerovati da će taj novac dobiti stvarni izvoznici. Nije tu sad više pitanje da li mali, da li srednji. Moraju dobiti svi, pa i veliki što prije. Zašto? Zato jer će 2010. biti ja se bojim najteža godina za realni sektor od '95. godine. 2010. za realni sektor u Hrvatskoj biti će u Hrvatskoj ono što je za monetarni sektor u Hrvatskoj bila 2009. godina. Ako 2010. preživi taj realni sektor, onda će živjeti pod navodnicima vječno, a ako klekne onda ja se bojim da više nema uskrsnuće tih poduzeća. I zato je bitno očuvati brodogradnju, zato je bitno kamatnom politikom stimulirati izvoz, zato je nužno izvoznicima u 2010. prolongirati otplatu glavnica kao što to rade Talijani, a hrvatske banke su de facto talijanske banke, pa ne vidim zašto bi ovdje trebali postojati drugačiji kriteriji no što se inače primjenjuju u Torinu ili Milanu. Za kraj, neka Hrvatska narodna banka objavi "off shore" firme sa kojima rade hrvatski uvoznici, pa i izvoznici. Prije svega ovdje mislim na brodograditelje. Ja tvrdim da se preko njih pere na godišnjoj razini stotine milijuna dolara, dolara, znači godišnje. Siguran sam da preko svake druge takve tvrtke dio novaca ostaje na privatnim računima i to nitko na žalost u ovoj zemlji ne ne otvara niti se itko tim problemom do sada bavio. Jednostavno trebamo se uozbiljiti. Pogledajmo ovaj začin "spice Podravku" kako se tamo prao novac ne samo preko tih off shore tvrtki, nego i preko ove famozne "FIMA"-e koja je došla i do rovinjske "Mirne" a u čemu su imali prste i neki koji se glede "Podravke" već spominju. Za kraj bilo bi dobro da vidimo po županijama tko koliko izvozi, bilo bi dobro da se vidi kamo se što izvozi i što se izvozi, bilo bi dobro da se vidi što će nadomjestiti izvoz hrvatske brodogradnje ako ne daj Bože ona poklekne. Bilo bi isto tako zanimljivo vidjeti zašto banke redom u stranom vlasništvu ne financiraju izvoznike, a najsigurniju naplatu kao što je govorio Marić osiguravaju upravo izvoznici. Tu nema pod navodnicima tog čekanja na naplatu godinu godinu ili dvije dana. Bilo bi zanimljivo vidjeti kada je riječ o izvozu što radi Hrvatska gospodarska komora sa 600 zaposlenika i 300 milijuna kuna godišnjeg prihoda što je veći prihod no što je proračun Istarske ili Primorsko-goranske županije, što radi Vlada, županije, gradovi, a u 2009. ostaje 80 hiljada ljudi bez posla. I konačno, bilo bi dobro vidjeti zašto smo u međuvremenu u zadnjih pet, šest godina ili sedam svejedno otjerali svaku potentnu investiciju koja se mogla dogoditi Republici Hrvatskoj od LNG terminala pa do "Družbe Adrie", a čime se moglo priskrbiti 4, 5 milijardi eura i otvoriti 50000 radnih mjesta, a ove godine će Hrvatska izgubiti 80000. Znači, situacija je mučna kada je riječ o hrvatskom tom tom gospodarstvu. Vidimo da nema formule izlaza iz ove krize i vidjet ćemo da li će se nešto promijeniti u 2010. na bolje. Bojim se da neće i utoliko ovakve ugovore o jamstvu hrvatskom gospodarstvu treba razumljivo objeručke podržati. poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi jedan izuzetno pozitivan i dobar prijedlog i za nas kao zastupnike u Hrvatskom saboru, a posebice za naše gospodarstvenike kojima će ova sredstva biti usmjerena kroz kreditni program financiranja izvoza. Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj kroz kreditni program financiranja izvoza vjerujem da će podržati svi zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru. Ali evo nekoliko općenitih ovako informacija u mojoj raspravi. Dobro je reći i znati da Međunarodna banka za obnovu i razvoj ima za cilj smanjivanje siromaštva u nedovoljno razvijenim zemljama i poticanje održivog gospodarskog razvoja. Isto tako znamo da je Republika Hrvatska punopravna članica Međunarodne banke za obnovu i razvoj od 1993., otkad koristi različite oblike pomoći i kredita kroz ovu naklonjenu nam međunarodnu financijsku instituciju. Za Republiku Hrvatsku ovo je najvažnija u biti međunarodna financijska institucija koja kontinuirano i svestrano podupire ekonomsko socijalni razvitak i reforme na putu prema tržišnoj ekonomiji. Od ratnih vremena, vremena Domovinskog rata, kada su našoj zemlji bili zatvoreni drugi izvori financiranja, pa do danas ovo je izuzetno značajan izvor pomoći i financiranja. Financijska potpora i ukupna uloga Međunarodne banke za obnovu i razvoj prilagođava se potrebama Hrvatske od vremena obnove, izgradnje i obnove infrastrukture, strukturnih prilagodbi, pa evo do današnjih dana i razvitka Republike Hrvatske. Značajna sredstva financijska Međunarodna banka za obnovu i razvoj daje Republici Hrvatskoj u vidu investicijskih i strukturnih zajmova po najpovoljnijim financijskim uvjetima koje Međunarodna banka postiže na međunarodnom financijskom tržištu. Također naša zemlja koristi brojne darovnice, tehničku pomoć, savjetodavne usluge Međunarodne banke za obnovu i razvoj putem kojih se podupire uz ekonomski napredak i provedba strukturnih reformi na različitim područjima od infrastrukture, poljoprivrede, zdravstva, do bankarskog, mirovinskog i pravosudnog sustava. I ovaj današnji ugovor, odnosno prijedlog rezultira dobrom suradnjom Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a cilj koji se ovim zakonom želi postići je da se potvrdi ugovor o jamstvu za zajam ugovoren ugovorom o zajmu između Hrvatske banke za obnovu, razvitak i razvitak i Međunarodne banke za obnovu i razvoj kroz kreditni program financiranja izvoza. O samim uvjetima zajma mislim da ne treba trošiti puno riječi, jer oni su izvanredni. Radi se o dugoročnom kreditu, o 28 i pol godina, uključujući poček od 7 godina, i moram priznati da dugo vidio ovakve kreditne uvjete za Republiku Hrvatsku, za Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. I vjerujem da će naši poduzetnici, izvoznici sa velikim interesom pohrliti u Hrvatsku banku za obnovu i razvitak i kandidirati za ova izuzetno povoljna kreditna sredstva za dalje poticanje izvoza. Vjerujem da će i Ministarstvo financija i Vlada Republike Hrvatske i dalje osiguravati i pokušati osigurati ovakva povoljna kreditna sredstva, ne samo za izvozne poslove, nego za sve proizvodne programe, od proizvodnje hrane, drvne industrije, tekstilne industrije, i drugih proizvodnih grana u Republici Hrvatskoj. Naravno i poljoprivrede, i turizma. Dobro je što se ovakva sredstva plasiraju preko …/Govornik se ne razumije./… hrvatskih banaka, a nadam se da će još ubuduće i više sredstava kreditnih ići i preko HBOR-a i preko Hrvatske poštanske banke kako bi i te posljednje financijske utvrde Republike Hrvatske stavili u još povoljniji i bolji položaj. Naravno da u potpunosti prihvaćam ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za kreditni program financiranja izvoza. Zahvaljujem.

Naime vjerujem da danas se u Hrvatskoj svi slažemo da izvoz je jedan od ključnih čimbenika oporavka i rasta hrvatskoga gospodarstva i da ćemo stoga i svi podržati ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za kreditni program financiranja izvoza. Naime iz tog razloga, a i iz razloga jer se radi o iznimno kvalitetnim uvjetima pod kojima je uzet ovaj kredit i koji će jasno po također povoljnim uvjetima biti distribuiran prema našim proizvođačima. treba se podsjetiti, mi smo prije nekoliko mjeseci imali prezentirano izvješće Svjetske banke o konvergenciji Republike Hrvatske s Europskom unijom, gdje se govorilo o ostvarivanju i održavanju viših stopa gospodarskog rasta i pripremi Hrvatske za oporavak. Naime gdje je naglašeno da od negdje razdoblja 2002. godine do 2008. godine, da imao stopu rasta izvoza od 17%, no isto tako da je ta stopa kontinuirano niža od stopa rasta izvoza u zemljama središnje i istočne Europe. Također jedan važan podatak kada govorimo o izvozu je i činjenica, evo jučer smo imali zajednički seminar sa predstavnicima Europskog Parlamenta i predstavnika parlamenata zemalja CEFTA-a, dakle od Srbije, Crne Gore, Albanije, Kosova, Makedonije, Bosne i Hercegovine, na kojima je također bila rasprava o međusobnoj trgovinskoj razmjeni i gdje Hrvatska u ovom krugu zemalja, što također nije zanemarivo s obzirom na njihov značaj kao vanjskotrgovinskih partnera. Dakle Hrvatska je u tom okružju lider, dakle imamo najznačajnije i izvozne vrijednosti prema tim zemljama, no isto tako cijela ova situacija kriza itd. nalaže i treba biti dodatni poticaj za provedbu strukturnih reformi. Evo kad se uzme 2009. godina, kad su u pitanju zemlje CEFTA-e, tu govorimo o smanjenju vanjskotrgovinske razmjene na razini zemalja CEFTA-a od 33%. Dakle kompletna razmjena je smanjena za jednu trećinu, što je jasno izravna posljedica i rezultat ove krize i na neki način treba biti dodatni poticaj da se i kod nas provode strukturne reforme i da se prilagođava ovoj novonastaloj situaciji. Naime, kada smo krenuli sa Hrvatskom izvoznom defenzivom tada je pokrivenost uvoza izvozom bio negdje oko 50%. Na žalost situacija se tu nije bitno promijenila ono što ohrabruje je struktura toga izvoza gdje ipak dominantnu ulogu imaju proizvodi prerađivačke industrije, što znači oni proizvodi koji imaju dodanu vrijednost. Kakva je situacija u ovoj godini?Dakle računajući podatke iz kolovoza imamo vrijednost izvoza robe također manji za 1/3 dakle za 32,8%, dok je uvoz smanjen za 33,1%. Isto tako pokrivenost uvoza izvozom znači povećana je na 48,9 sa 45,5%. No, to povećanje pokrivenosti uvoza izvozom ne govori ništa kvalitativno, ne govori koji su razlozi tome. Na žalost imamo podatak o tome da je 37,8% smanjen uvoz kapitalnih proizvoda, dakle onih proizvoda koji u konačnici završavaju u novoj proizvodnji i to je podatak koji nas treba zabrinjavati. Zato evo smatram važno je usvajanje ovog Zakona, važno je promovirati sve mjere za poticanje izvoza, ovih 11 milijuna eura značajna su sredstva i mislim da je važno da ona idu preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj i da je to jamstvo da će završiti u pravim rukama, točnije da će biti pravi prioriteti, pravi izvoznici i pravi izvozni programi podržani iz ovih sredstava. Treba se podsjetiti da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak 99. godine postala i Izvozna banka i daje briga o izvoznicima jedna sustavna aktivnost, isto tako da je veliku ulogu Hrvatska banka za obnovu i razvitak odigrala upravo u ovo vrijeme krize gdje je sa značajnim sredstvima poduprla reprogram dugovanja dakle kratkoročne obveze naših poduzetnika, naših poduzeća, što im je poboljšalo svakako tekuću likvidnost. Ako se promatra u razdoblju od zadnje dvije, tri godine onda je negdje 6 6 milijardi kuna plasirano sredstava preko HBOR-a prema našim izvoznicima, a samo ovu godinu radi se od 445 kredita koji su dodijeljeni izvoznicima u vrijednosti od 3,36 milijardi milijardi kuna. U odnosu na isto razdoblje iste godine riječ je o povećanju od 23%. Isto tako važan je podatak istaknuti da društva koja su koristila HBOR-ova sredstva u 2008. godini za 15% su povećala svoje prihode u izvozu u odnosu na 2007. godinu, prema tome, ta sredstva očito su racionalno, kvalitetno plasirana i daju svoje konkretne rezultate. Što se tiče djelatnosti koje su financirane najzastupljenije su proizvodnja hrane i pića, proizvodnja strojeva i uređaja, proizvodnja kemikalija i kemijskih spojeva itd., dakle upravo na prerađivačka industrija koja s obzirom na oštru konkurenciju na inozemnim tržištima ima visoku dodanu vrijednost, a to je i naš cilj. Naš je cilj, dakle i nekakav u budućnosti temelj konkurentnosti podupirati upravo proizvodnju visoko finaliziranih proizvoda u koje je ugrađeno znanje u koje je velika dodatna vrijednost koji će svakako postati u budućnosti konkurentna prednost kao što već do sada pokazuje podaci

Gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. **Buterin, Vesna (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Međunarodna banka za obnovu i razvoj je najvažnija međunarodno financijska institucija za Republiku Hrvatsku. Ona kontinuirano podupire ekonomsko socijalni razvoj,

značenje za održavanje prije svega makroekonomske stabilnosti, zatim postizanje održivog gospodarskog rasta, i ostvarivanje uvjeta za približavanje Europskoj uniji. Međunarodna banka za obnovu i razvoj predstavlja najznačajniji izvor inozemne financijske potpore koja pridonosi ukupnom razvoju Republike Hrvatske. Hrvatska je punopravna članica ove banke od 93. godine od kada joj je odobreno ukupno 44 zajmova u visini od milijardu 84 milijuna eura i 51 darovnica u vrijednosti od 72 milijuna američkih dolara. Republika Hrvatska, Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Svjetska banka u Hrvatskoj potpisali su 2. rujna ove godine ugovor o jamstvu i ugovor o zajmu u iznosu od 100 milijuna eura za kreditni program financiranja izvoza. Sredstva koja su namijenjena ovom kreditnom programu pomoći će prije svega nastojanjima Vlade Republike Hrvatske u proširenju i održavanju kredita za strateški značajne grane privatnog sektora. Zajam će isto tako s druge strane pomoći Vladi u jačanju konkurentnosti gospodarstva, povećanju izvoza ali očuvanju svih radnih mjesta u vremenima globalne ekonomske krize. Sredstva su namijenjena izvoznicima i ostalim poduzećima koja imaju devizne prihoda kao što su poduzeća iz sektora turizma kroz srednjoročno i dugoročno kreditiranje obrtnog kapitala. HBOR će ova pribavljena sredstva plasirati putem poslovnih banaka privatnim poduzećima, odnosno izvoznicima. Ovaj je zajam zapravo rezultat nastojanja da se Hrvatskim poduzetnicima omogući pristup što povoljnijim sredstvima financiranja ali i olakša poslovanje u uvjetima svjetske, financijske i ekonomske krize. Globalnu gospodarsku krizu gospodarstvenici, odnosno izvoznici su posebno osjetili pa je financijska pomoć tom gospodarskom segmentu vrlo važna. HBOR kroz svoje kreditne linije i programe osiguranja igra vrlo važnu ulogu u Hrvatskom gospodarstvu a u izvozu sudjeluje u svim segmentima od pripreme proizvodnje do ostvarenja naplate izvoznog posla. U otežanim uvjetima financiranja uz pomanjkanje kvalitetnih sredstava gospodarstvenici su se sve više obraćali HBOR-u, a pojačan interes za kreditnim sredstvima osjetio se već u drugoj polovici prošle godine. HBOR je tijekom ove godine uveo i 3 nova kreditna programa. To je kreditiranje proizvodnje, trajna obrtna sredstva i program kreditiranja za poboljšanje likvidnosti, a sve kako bi se izvoznicima i poduzetnicima u razdoblju i poduzetnicima u razdoblju gospodarske i financijske krize povećala dostupnost kreditnih sredstava uz povoljnije kamatne stope te tako izravno utjecala na njihovu konkurentnost i likvidnost. U 8 mjeseci, ovo je vrlo važno navesti, 2009. godine, dakle ove godine, odobreno je 445 kredita u iznosu od 3,4 milijarde kuna što je za oko 23% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najaktivniji program je priprema izvoza po kojem je odobreno preko 3 milijarde kuna, a najzastupljenije djelatnosti po ovom programu su proizvodnja hrane i pića, prerada drva, proizvodnja strojeva itd. Što se tiče osiguranja izvoza koje HBOR provodi u ime i za račun Republike Hrvatske u prvih 8 mjeseci ove godine osigurano je oko milijardu i 400 milijuna kuna izvoznih poslova te izdano oko tisuću polica osiguranja. Na temelju navedenoga evidentno je zapravo koliko ovaj zajam znači izvoznicima u Republici Hrvatskoj i koliko će on pomoći da oni i dalje nastave nesmetano poslovati s inozemstvom, a što u konačnici pridonosi i povećanju udjela roba i usluga u ukupnoj razmjeni Republike Hrvatske sa inozemstvom. Sukladno prethodno navedenom u potpunosti podržavam ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Bebić, Luka prošlo vrijeme za prijavu 10 minuta. Još imamo jednu pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o ovoj temi, odnosno kada govorimo o sredstvima koja će se investirati u izvoz i koja će biti stavljena hrvatskom gospodarstvu da potaknu ono što je sigurno od krucijalne važnosti pogotovo u ovoj recesijskoj godini, normalno da nitko ne može biti protiv toga, ali jasno moramo reći nekoliko stvari koje mislimo da kada raspravljamo o ovim temama moramo istaknuti. Prva stvar je, zbog čega smatramo da situacija u Hrvatskoj, što se tiče izvoza i gospodarstva, nije dobra. Podaci koje nam Državni zavod za statistiku daje svaki mjesec govore o zbilja poraznoj situaciji pada izvoza u prvih 7 mjeseci se stopa rasta izvoza smanjila za 25%, robni izvoz je iznosio 4,4 milijarde, u isto vrijeme uvoz je iznosio 9 milijardi eura. Tako da vidimo da imamo jednu izrazito negativnu platnu bilancu, ali da se izvoz kontinuirano smanjuje. Ukupno su primljene nove narudžbe, znači i smanjenje narudžbi sa stranog tržišta otprilike za 31% u usporedbi sa kolovozom što govori da će negativni trend se i dalje nastaviti. Znači mi imamo problema u hrvatskom gospodarstvu i nemamo značajniju potporu od strane države, kako bi hrvatsko gospodarstvo uspjelo prebroditi ovu tešku godinu. Ne da nemamo potporu nego smatram da će ovih 100 milijuna eura koje smo osigurali preko HBOR-a, biti samo kap u moru onoga što hrvatske tvrtke, hrvatski poduzetnici trebaju u ovoj godini. Nažalost, Hrvatska država, hrvatska Vlada, umjesto da daje potporu ona je preusmjerila svo kreditiranje iz bankarskog sektora, odnosno većinu kreditiranja iz bankarskog sektora prema sebi. Da zadovolji svoje potrebe, da zadovolji javnu potrošnju koja se jednostavno ne može obuzdati svih ovih godina. I onda naravno da moramo biti sretni kada vidimo da će dodatnih 100 milijuna eura biti investirano u hrvatsku proizvodnju, hrvatski izvoz, ali naravno da ne možemo biti zadovoljni sa ovakvom politikom Vlade koja sav novac koji je na raspolaganju u Hrvatskoj u bankarskom sektoru troši ili većinu novca troši za svoje potrebe. I to je razlog zbog čega je djelomično i preskup kapital u Hrvatskoj i to je razlog zbog čega nemamo dovoljno novca da bi se usmjerio iz državnog proračuna u gospodarstvo i proizvodnju. Danas je u svijetu situacija nešto drugačija nego protekle godine, ima sredstava na raspolaganju. Ja vjerujem da će ministar Šuker se vratiti sa novim novcem, novim zaduženjima sa svoje turneje u Americi, mislim da to nije problem, ali pitanje rizika i pitanje po kojoj cijeni će taj novac biti posuđen. Mi sljedeće godine moramo vratiti otprilike 12 milijardi eura što dospjelog duga, što kamata, što osigurati novca za pokriće ponovno neuravnoteženog, nebalansiranog proračuna. I Hrvatska će sa ovih 40, 41 milijarde vanjskoga duga otići na 46, 47, 48, milijardi eura. E sada, usprkos tome što u svijetu postoji trend smanjenja kamatnih stopa u Hrvatskoj se to neće desiti zbog toga što je stopa rizika ulaganja u Hrvatsku velika i zbog toga će u Hrvatskoj kapital biti i dalje preskup za neki konkurentni izvoz, za neku konkurentnu proizvodnju. Naravno na kraju će sve platiti porezni obveznici jer nažalost iz standarda hrvatskih građana se sav taj dug, na kraju krajeva, mora vratiti. Bez ikakve generalne strategije, bez ikakve reforme koju država mora napraviti već jednom nakon ovih 5, 6 godina ne činjenja se uopće hrvatsko gospodarstvo, da bi se Hrvatska država pripremila za jedan ozbiljniji gospodarski rast, nećemo napraviti ništa. Ovih 100 milijuna eura je samo kap u moru koje neće ugasiti požar koji je nastao u hrvatskom gospodarstvu izazvan nečinjenjem, izazvan nikakvim strateškim mjerama koje hrvatska Vlada je propustila i nije napravila u proteklih 5 godina. I zato naravno iako ćemo podržati svi ovaj zajam, iako ćemo dignuti ruku za njega, ne možemo biti zadovoljni sa situacijom jer smatramo da sljedeća godina će biti još teža što se tiče financiranja hrvatskih tvrtki. Mnoge će tvrtke doći u blokadu, neće moći financirati svoje obaveze, a neće imati adekvatnu pomoć od hrvatske Vlade i od Hrvatske države.

kada je Udruga Hrvatski izvoznici, znači oni koji su najrelevantniji, da predlažu što treba napraviti da se potakne izvoz među 10 najprioritetnijih mjera stavila na prvo mjesto dvije koje se već sada vidi se ne mogu ispuniti. To je inzistiranje na provođenju financijske discipline u svim segmentima poslovanja. Da je to tako onda unutarnji dug tj. nepodmirenje obveza između pravnih subjekata ne bi bio na razini 18 milijardi među poduzećima, 5 milijardi među poduzetnicima i 9 milijardi nepodmirenih obveza prema državi, što nas dovodi u situaciju da je 10% bruto društvenog proizvoda blokirano i to sam malo prije rekao. I jedna od najbitnijih stvari je da se kroz državni proračun treba osigurati financijska likvidnost državnih tvrtki i tvrtki u kojima je država značajan vlasnik. Znači to od nas, to od Sabora, to od države, to od Vlade traže izvoznici. I mi smo poslali i mi i klub HNS-a prijedlog u kojima se državne obveze trebaju odmah podmiriti i neka se ne naručuje ono što se ne može platiti. Ako to izvoznici traže, a Sabor i Vlada to ne prihvaćaju, onda to dovoljno govori o situaciji u kojoj ćemo se naći u sljedećoj godini. I ovo što ste također primijetili, ovaj program je dostatan samo za elementarno refinanciranje. Novaca u Europi ima, u SAD-u ima, oni će sljedeće godine biti na izlasku iz recesije i već početkom ove godine. Mi nažalost nismo ni blizu. Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bernardić da bi ovo što ste vi rekli ostvarilo, mora postojati volja, mora postojati želja hrvatske Vlade da uđe u jednu priču strukturnih reforma. Znamo da je to teško, ali od odgovornih ljudi bi očekivali da naprave odgovorne korake. Nažalost, ova Vlada nije odgovorna, ona je u stanju samo potrošiti na račun hrvatskih poreznih obveznika i ne napraviti ništa kako bi osigurala perspektivu hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu. I zaključno u ime Vlade, gospođa državna tajnica Ivana Maletić. Izvolite. **Maletić, Ivana** Poštovani predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Ja moram zaključno reći da je ovaj zajam dokaz pozitivnog, a ne negativnog poslovanja i kretanja u Republici Hrvatskoj, kako se to pokušalo sada kroz različito implicirati. Pa tko bi dao 100 milijuna eura po povoljnim financijskim uvjetima za vrlo ciljani program, državi u kojoj nije uređen sustav javnih financija, koja ne posluje po modernom konceptu uređene državne riznice, čije poslovanje utemeljeno na jedinstvenom računu riznice i sa modernim proračunskim procesima, kvalitetno postavljenim i uređenim? Isto tako, tko bi dao državi u kojoj se ne upravlja vrlo čvrsto i jasno i strateški u ovim uvjetima financijske krize, zajam te vrste pod takvim uvjetima i još razmišljao i definitivno odlučio o potpisivanju dugoročne strategije i to u visini od milijardu i 400 milijuna dolara za potporu i finanaciranje drugih različitih projekata važnih za pojedine segmente našeg društva. upravo ovaj zajam i sve ono što se namjerava još dalje potpisati sa međunarodnim financijskim institucijama i europskim financijskim institucijama i sa Europskom unijom, dokaz je jednog pozitivnog i kvalitetnog upravljanja u Republici Hrvatskoj. Isto tako su spomenuti negativni pokazatelji u gospodarstvu, dakle ekonomski, financijski, gospodarski pokazatelji. To je inače nešto što je trenutno u ovim uvjetima krize zajedničko svim zemljama i Europske unije i na razini svijeta. Upravo zbog toga međunarodne i europske financijske institucije i europske financijske institucije mijenjaju svoje programske sadržaje i dio programa usmjeravaju na gospodarstvo, pa imaju ovaj program za izvoz. Pri tom Republici Hrvatskoj iako je konkurencija zemalja za ova sredstva izuzetno velika. Dakle, svim zemljama to treba, jer svi bilježe negativne pokazatelje, pri tome se Republici Hrvatskoj širom otvaraju vrata. Hvala. Hvala. Imamo dva ispravaka. Gordan Maras prvo. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ispravio bih netočan navod državne tajnice koja je rekla da je zbog uređene situacije u Hrvatskoj, dostupnost sredstava od Svjetske banke i drugih institucija na djelu. Ja mislim upravno suprotno, a to je da smo dobili premalo novaca. Znači, Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvitak i Investicijska banka je samo u prvom polugodištu ove godine za Istočnu Europu dala 28 milijardi eura pomoći. 28 milijardi eura. Znači 100 milijuna na jedno strani što je dobila Hrvatska, a 28 milijardi što je dobila cijela regija. E pa sada vi meni recite, da li je da li je to ekvivalent i da li je to povjerenje i poruka Svjetske banke prema Hrvatskoj ili upravo suprotno? Dobili smo mrvice, dobili smo kap u moru. Mogli smo dobiti više, ali nismo zbog toga što nema povjerenja svjetskih svjetskih institucija u naš financijskih sustav, odnosno javne financije, a ne financijski sustav. Pardon. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak gospodin Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani predsjedniče, poštovana državna tajnice. Krivo ste izrekli navod da su Hrvatskoj širom otvorena vrata. Jel da je to tako kreditni rejting Hrvatske ne bi dva puta pao. Kada su širom otvorena vrata onda kreditni rejting Hrvatske dva puta ne pada, a što se tiče kredita, a ovo je kredit, među članicama, ja ću vas morati isto tako podsjetiti da je Njemački KFV, Njemačka banka za poticanje izvoza, znači svatko može pogriješiti dao nove Američkoj banci dva dana prije sloma. prije sloma. Tako da svatko može pogriješiti. Ali Hrvatskoj dva puta ne bi pao kreditni rejting da su joj širom otvorena vrata.

Na temelj članka 156. ponovno predstavnik Vlade gospođa Maletić u pogledu davanja objašnjenja stavak 2. **Maletić, Ivana** Ja moram ovdje upozoriti da se malo brkaju različita međunarodne financijske institucije. Kada govorimo o ovom zajmu, riječ je o Europskoj banci za obnovu i razvoj. Svjetska banka je međunarodna financijska institucija i ona je zaista dala svoj program u visini od 28 milijardi dolara, od čega Republici Hrvatskoj 1,4 milijarde milijarde dolara. Dakle, ne radi se o ovih 100 milijuna kuna. Jer ovih 100 milijuna kuna vezano je uz financiranje Europske banke za obnovu i razvoj, a ne Svjetske banke. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kada se steknu uvjeti.